Prisutno je 98 zastupnica i zastupnika. Možemo početi sa glasanjem. 110. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednicu povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na svojoj 30. sjednici održanoj 9. siječnja 2014. godine razmotrilo zahtjev Općinskog suda u Zadru od 20. prosinca 2013. za davanje odobrenja za nastavljanje kaznenog postupka protiv Ante Jerolimova, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv okoliša protupravnom gradnjom gradnjom iz članka 252.a stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. Ante Jerolimov zastupničku dužnost zamjenika zastupnika započeo je obnašat 24. rujna 2013. godine te po Ustavu i Poslovniku Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora ne može pokrenut niti vodit kazneni postupak. Člankom 76. stavkom 5. Ustava Republike Hrvatske i člankom 27. Poslovnika propisano je da između sjednica Sabora odluku o zahtjevu za nastavljanje kaznenog postupka donosi Mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što odluku mora naknadno potvrdit Hrvatski sabor na prvoj idućoj sjednici. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se daje odobrenje za nastavljanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ante Jerolimova po zahtjevu Općinskog suda u Zadru od 20. prosinca 2013. godine. Naime, u svom radu Mandatno-imunitetno povjerenstvo je zauzelo i drži se načelnog stava da u slučajevima kada zahtjev za vođenje, odnosno nastavak kaznenog postupka podnese Državno odvjetništvo odnosno sud, odobrenje treba dati kako bi isti mogli nesmetano i dalje neovisno obavljati svoju dužnost. (SDP)** Hvala. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je sa 105 glasova jednoglasno donesena odluka. Izvolite. Zahvaljujem. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je razmotrilo na 31. sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Milana Bandića iz Zagreba za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Igora Rađenovića zbog kaznenog djela sramoćenja iz članka 148. stavak 2. Kaznenog zakona. Igor Rađenović zastupnik je 7. saziva Hrvatskog sabora te ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenut niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje da za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Igora Rađenovića po privatnoj tužbi tužitelja Milana Bandića iz Zagreba zbog kaznenog djela sramoćenja, a koja je podnijeta Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Naime, Mandatno-imunitetno povjerenstvo je zauzelo načelan stav da u slučajevima privatnih tužitelja, kao i slučajevima kada oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika jer je državni odvjetnik ustanovio da nema osnova za pokretanje ili vođenje kaznenog postupka, povjerenstvo će Hrvatskom saboru predložit uskraćivanje odobrenja. Kazneni postupak može se pokrenut i nakon isteka mandata, s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Hvala. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za? Ima li tko protiv? Utvrđujem da je odluka donesena sa 104 glasa za i 2 protiv.